Заповядайте, господин Михайлов, да изложите Вашия общовойскови въпрос, доколкото виждам.

В началото на моя въпрос искам да изразя задоволството си, че вече ще можем да дискутираме с един истински лекар като министър, тъй като беше много трудно за мен, независимо от компетенцията в областта на финансите, да дискутираме много от въпросите в парламентарния контрол с господин Ананиев, с цялото ми уважение към него. Вчера си позволих в рамките на изслушването да Ви поставя този въпрос и няма да влизам в големите детайли трите основни направления на противоепидемичните мерки, изследванията, преструктурирането на здравната система, наредбовите основи. Искам да Ви покажа тук данните от статистиката. Аз съм сигурен, че като човек, който е пряко ангажиран с пандемията в момента, Вие ги знаете, и в тях отново са отпреди седем дни – България се намира на последните места като абсолютен брой изследвания на свои граждани за носителство на COVID-19. Като тя е в група около себе си с държави с двойно или тройно по малък човешки контингент. А всички наши съседи, каквито са Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, имат несравнимо по голям брой изследвания съответно на милион население спрямо Република България. Това е единият ми въпрос, който Вие много добре разбирате. Вчера частично отговорихте на него, но аз ще търся Вашия по задълбочен отговор. Втората част на въпроса е свързана с преструктурирането на здравната система, което започна в хода на пандемията. Много пъти бяха задавани въпроси на Оперативния щаб и аз вчера си позволих да Ви задам този въпрос, но нямахте време в хода на отговора вероятно да ми отговорите. Големият въпрос за нас като клиницисти е: защо бяха блокирани стратегически болници като Вашата, която Вие управлявахте допреди няколко дни, „Пирогов“, като можеше да се направи национален, както се казва, триаж, за да могат да бъдат освободени стратегическите болници и те действително да се занимават с големите и диагностично-терапевтични модули на България, каквито са социално значимите заболявания? Тъй като не е нужно на Вас да казвам като хирург, и то квалифициран хирург, колко много пациенти са забавени в момента по отношение на диагностично терапевтичната си програма. Даже председателят на Лекарския съюз постави въпроса, че всички пациенти трябва максимално бързо да се обръщат към лечебните заведения. Но това в тези условия, повярвайте ми, наистина е много трудно, тъй като има създадена и една психоза в населението. (Председателят

Ви. На мен ми направи много негативно впечатление, казвам най професионалната дума, че Ваш подчинен, който заема сериозна длъжност в Министерството, какъвто е главният санитарен инспектор – искам да Ви попитам тук пред цялата зала и пред цялата нация си позволи да дава заключения, които са непрофесионални, не отговарят на истината. Те са две: първо, че фаталният риск, Вие знаете IFR какво значи: International Fatality Risk, при COVID-19 е седем пъти по-висок от този на грипа. Като много добре знаете данните от Nature, които непрекъснато падат надолу, че смъртността в момента от COVID-19 отива между 0,3 и 0,7%, а смъртността от грип се води 0,1%. Но това са неокончателни данни. Знаете колко бяха драматични данните в началото. И вторият въпрос, който не бих посъветвал главния санитарен инспектор втори път да го повтаря –

Имате право на две минути за задаване на въпрос. Вие използвахте четири минути и двадесет секунди, въпреки че бяхте предупреден. Още една забележка ще Ви направя. Вие трябва да зададете въпрос, който в писмен вид да е ясно и точно формулиран. Въпросите, които зададохте, нямат нищо общо с писмения въпрос, който сте задали и е пред мен. Господин Министър, имате три минути да отговорите на писмения въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Михайлов, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето извънредната епидемична обстановка се обявява при непосредствената опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето с цел защита и опазване на живота и здравето на гражданите. Същата се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. При наличие на такава обстановка със заповед на министъра на здравеопазването и по предложение на главния държавен здравен инспектор се въвеждат временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област, а със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, може да се въведат временни противоепидемични мерки на територията на отделна област, община или населено място. Временните противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, може да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства, а също може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение. Характеристиката на въведените от месец март мерки, свързани с COVID-19, се определя от особеностите на причинителя, който е вирус с все още неизяснен произход, с неизяснена инфекциозност, напълно установени механизъм и пътища на предаване на инфекцията, няма категорични данни за изграждане на ефективен имунитет след преболедуване, респективно на колективен имунитет, който да предпазва от заразяване. До момента е установено, че освен болният, източник на инфекция може да бъде и безсимптомен носител или така нареченият пресимптомен носител, при който причинителят се отделя преди появата на клинични симптоми и е важен източник на зараза. Факт е, че липсва специфично етиологично лечение и профилактика, които да прекъснат епидемичната верига и възможността за разпространение на COVID-19. Мерките, приложими в условията на пандемия, каквато е епидемичната ситуация, свързана с COVID-19, включват: задължителна изолация и/или лечение на заразоносители и болни; намаляване възможността за предаване на инфекцията чрез хигиенно-ограничителни действия, като спиране на обекти с обществено предназначение и на провеждането на масови мероприятия, въвеждане на изисквания за физическа дистанция, използването на защитни маски за лице, засилена дезинфекция и дистанционна форма на работа, обучение и комуникация; поставяне под карантина на здрави контактни лица или на лица, пристигащи от места с разпространение на инфекцията с цел намаляване вноса на заболяването; въвеждане на засилени мерки за профилактика и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Прилагането на мерки изисква комплексен подход. Мерките се променят в съответствие с настъпилите промени в епидемичната ситуация и разпространението на инфекцията, географско разпространение, възрастови, професионални и други особености на засегнатите групи лица, възможността за бързо откриване и диагностициране, събиране на достоверни данни за анализ и прогнози… ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ на системата на здравеопазването, здравното осигуряване, кадровия ресурс, материална база и оборудване, включително система за снабдяване с консумативи. Съгласно европейското законодателство здравеопазването е национален приоритет. Въпреки това България е свързана географски и исторически с балканските страни и е част от Европейския съюз. Като пълноправен член на Европейския съюз страната участва в изготвената от Европейската комисия и публикувана на 15 април тази година Обща пътна карта на Европейския съюз за вдигане на ограничителните мерки за COVID 19. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Господин Михайлов – реплика. Може да свалите маската си за репликата и да се разполагате в рамките на две минути. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Много се радвам, че въпреки строгата забележка на заместник-председателя на Народното събрание Вие много добре отговорихте по същество на въпроса, който Ви зададох. В своята реплика аз само ще Ви помоля, съзнавайки, че Вие не може да носите отговорност за екип, който е бил преди Вас, да обърнете особено внимание в няколко направления на противоепидемичните мерки. Идеята, че те могат да бъдат еднакви за всички страни на Европейския съюз, е наивистична, тъй като възрастовият контингент, икономическото развитие, географските особености и урбан факторът са съвсем различни в различните държави на Европейския съюз. Само си позволявам да Ви напомня, че някои държави въведоха стоп на полетите до техните държави за месец и повече. Вие знаете кои са най-заразените държави в момента, господин Министър. Така че моята молба е: няма да се връщам тук на проблемите защо бяха затворени парковете и планините – белите дробове на България, за българските граждани, как се отваряха нощни заведения, пък се затваряха училища – това го говорихме вчера. Молбата ми е: оттук нататък, тъй като проблемът е хроничен, аз внимателно проследих едно изследване на

Ние нямаме значим контингент от население, който е над 75 и над 80 години. Молбата ми е: екипът, който ръководите и който трябва да бъде, и се надявам да бъде, професионален,

Следва въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова от народния представител госпожа Надя Клисурска относно проблеми по републиканския път път III-8003 в участъка село Блатница – Стрелча. Заповядайте, имате две минути за представяне на въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, Уважаема министър Аврамова, републиканските пътища са изключителна държавна собственост и се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Дейностите включват освен изграждане, ремонт и поддръжката на пътища. В отговор от Вас през месец януари миналата година за състоянието на пътната инфраструктура в община Стрелча

състоянието на пътя е изключително лошо и липсва пътна маркировка. Това е преди година и половина. Две години подред жителите на община Стрелча пускат сигнали до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Пазарджик, за липсата на маркировка. Какво казват те? „В посочените участници често има образуване на гъста мъгла, на мокра и хлъзгава настилка. Когато тези обстоятелства са налице, липсата на пътна маркировка води до изключително намалена видимост за направлението на пътя, неговите граници и пътни платна.“ т. 3 от Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. – за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка, тя води до информиране на участниците в движението, за направлението на пътя и липсата на тази пътна маркировка е неизпълнение на подзаконовите нормативни актове. През 2019 г. областният управител също сигнализира и дава отговор на тези сигнали, че е отправена заявка за направата на пътна маркировка. Година и половина по-късно такава липсва. Какво ще ми отговорите, госпожо Министър, по отношение на липсата на тази маркировка и по отношение на лошото състояние на пътищата в тези участъци? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Госпожо Министър, заповядайте за отговор – имате три минути. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо експерти на областните пътни управления, както и представители на пътноподдържащите фирми, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ има договори, периодично извършват обходи по републиканската пътна мрежа и при констатиране на проблеми се възлагат дейности за отстраняването им на фирмите по договор за текущо поддържане, за производство, доставка и монтаж на пътни знаци, доставка и монтаж на ограничителни системи и полагане на пътната маркировка. Текущите работи се извършват спрямо наличните средства в бюджета за съответната календарна година, разпределени за поддържане, и в зависимост от състоянието и класа на пътя.

III-8003 в участъка село Блатница – Стрелча и III-801 Панагюрище – Стрелча е предвидено за изпълнение следното: дейности, свързани с осигуряване на видимост – изсичане на храсти и косене на тревни площи и отсичане на единични дървета, на обща стойност 52 105 лв.; - отводнителни дейности машинно подравняване на банкети и почистване на окопи с профилна кофа и почистване на свлачища, срутища и паднали камъни – на обща стойност 50 109 лв. Заданията ще бъдат одобрени през следващата седмица и ще бъде възложено на пътноподдържащата фирма изпълнител по действащия договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – Пазарджик, която е „Европейски пътища“ АД – Пловдив, извършването на дейностите. Относно хоризонталната маркировка на посочените участъци в края на месец юни от Областно пътно управление – Пазарджик, е изготвено допълнително задание за възстановяване на пътната маркировка

След като приключи процедурата по одобрение, предвидените дейности ще бъдат незабавно възложени за изпълнение до края на строителния сезон. През настоящата година на републикански път III-8003 в участъка от село Блатница до Стрелча ще се извършат и текущи ремонти

Уважаема госпожо Министър, частично съм удовлетворена от това, което информирахте мен и жителите на община Стрелча, които се вълнуват от този проблем. Надявам се средства да бъдат отпуснати и за другия път. Там участъкът е не повече от пет километра – в трасето Панагюрище – Стрелча, за пътна маркировка. Изразявам

Надявам се то да се случи. Репликата ми е свързана с належащия ремонт, който трябва да се случи в участъка между Блатница и Стрелча на републикански път III-8003. Какво ми казвате Вие в отговор миналата година за този републикански път? е от изключително значение за общините Стрелча и Пазарджик и е основна транспортна комуникация. Уважаема госпожо Министър, каня Ви лично Вас да дойдете и да видите в какво състояние е пътят, че всеки, който преминава по него ще се блъсне в асфалта. Той вече е в изключително лошо състояние. Това го казвате и Вие в отговор през миналата година за състоянието на точно този участък. участък. Аз смятам, че е изключително важно поетапно да бъдат планирани средства. В момента текат бюджетните процедури и искрено се надявам през следващата календарна година жителите на община Стрелча да получат категоричен отговор, че ремонт по този път ще има. Колите се блъскат в асфалта! Казвам го най-отговорно. Училищният автобус всеки ден минава по този път и кара децата от Блатница до Стрелча. Време е на този път и на жителите на община Стрелча да се обърне внимание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Дуплика ще ползвате ли?

госпожо Клисурска, разбирам Вашето притеснение, както и на жителите, които ползват този републикански третокласен път. Усилията на Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на утвърдения бюджет за 2020 г. са са да поддържаме едно нормално състояние на пътищата, така че те да бъдат безопасни за пътуване. Разбира се, нуждите от ремонт на републиканската пътна по-големи като финансов ресурс от това, с което ние разполагаме. В същото време ще отбележа само няколко пътя, които са на територията на област Пазарджик, които се ремонтират в момента, за да може Вие самите да си направите сметка колко средства се изразходват и че не е нежеланието на Агенция „Пътна инфраструктура“ да реагира с основен ремонт на този път, а всъщност финансовият недостиг е довел до това положение не само на този, но и на други третокласни пътища в държавата.

Вашето желание да помогнете на жителите. Аз също се ангажирам през тази година да се извърши текущ ремонт и осигуряване на безопасно преминаване по този третокласен път. Благодаря. Продължаваме парламентарния контрол с въпроси към министъра на вътрешните работи господин Христо Терзийски. Въпрос от народния представител Тодор Байчев относно критерии и брой служители на Министерството на вътрешните работи, които имат право да ползват туристически ваучер за почивка на море в България. Не знам за какъв ваучер говорите? Става въпрос вероятно за парите, които имат право да получат за почивка, в размер на 210 лв. Ваучерът е документ. Тук няма документи

е възложено да изпълнява множество функции по опазване на обществения ред – такива бяха възложени и по време на пандемията COVID-19 като охрана, патрулиране, извършване на проверки и също достатъчно други задължения, които те изпълниха, смея да твърдя, блестящо, при това при лоши метеорологични условия – в дъжд, сняг, студ, пек, без необходимите предпазни и защитни облекла. с това смея да твърдя, че обществото, правителството, Народното събрание даде висока оценка за изпълнението на поставените им задачи. Един израз на тази оценка е предоставянето на туристически ваучер за почивка на море в България – или поне така беше озаглавен предварително,

определен ли е броят на служителите от МВР, които имат право на туристически ваучер за почивка съгласно решение на Министерския съвет, изготвени ли са критерии, по които служителите имат право на тези ваучери, и съгласувани ли са с някого? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Байчев. Господин Министър, заповядайте – имате три минути за отговор.

Благодаря, за да отговори на изискванията и очакванията на гражданското общество, Министерството на вътрешните работи предприема редица организационно-управленски мерки, като част от тях са насочени към изграждане на благоприятна работна среда и повишаване мотивацията на служителите чрез кариерно развитие, укрепване на социалния им статус, създаване на подходящи условия и възможности за почивка. С оглед ограничаване разпространяването на COVID-19 полицейските органи са натоварени с допълнителни дейности, свързани с прилагането на противоепидемичните мерки, произтичащи от заповедите на министъра на здравеопазването

както и на контролно-пропускателните пунктове на входовете и изходите на областните градове, други населени места и определени райони, съдействие на представители на държавни органи и други. За изпълнение на тези дейности е ангажиран голям ресурс на Министерството на вътрешните работи, като за известни периоди през месеците април и май бяха спрени отпуските на полицейските служители. Съвместно с лекарите те са на първа линия в борбата с разпространението на COVID-19 и със своя труд ежедневно допринасят за ограничаване на заразата и по-безболезнено преминаване на страната ни през тази епидемия. За положените усилия и с цел допълнително стимулиране с индивидуални парични награди в размер на 650 лв. са наградени служители с полицейски функции, участвали в контрол и проверка на преминаващите лица и представените от тях удостоверителни документи на изградените КПП на входно-изходните пътища на областните градове, населените места и определените райони под карантина, и гранично-контролно пропускателните пунктове; физически контрол на лица, поставени под карантина; патрулно-постова дейност, пряко свързана с изпълнение на задачи по прилагане на издадените от министъра на здравеопазването заповеди за ограничаване разпространението на тази болест. След като Министерският съвет на Република България определи със свое решение от 21 юли реда за ползване на помощта за основни туристически услуги и за вътрешен туризъм съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, съм възложил създаването на необходимата организация всеки служител, който има право на туристически ваучер за почивка, да може да се възползва от помощта след подаване на заявление. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Виждам, че все още няма определен брой, тъй като министърът не ми отговори. Има създадена работна група, ред и правила, надявам се това да е така. Защо обаче въпросът ми е точно такъв и влизам в конкретика – тъй като министър Маринов, както и министър-председателят господин

Това, ако трябва да бъде изпълнено решението на Министерския съвет за седем нощувки, са 102 хил. нощувки. Ясно е, че всеки един от тези хора няма да отиде сам на почивка, ще трябва със семейство, с жена или с дете, или вече стават нощувките 200 Това, което също ме притеснява, е, че Министерството на вътрешните работи няма възможността да поеме толкова нощувки предвид легловата база, с която разполага. Следващото, което е смущаващо, че ще бъдат настанявани в частни хотели. В такъв случай в кои хотели, на какви критерии ще отговарят? И въобще създава се едно съмнение за, бих казал, корупционна схема, в която неволно ще влезе Министерството на вътрешните работи. Още повече че имах среща и със Синдикалната федерация на служителите на МВР, които не са участвали – подчертаха изрично, при вземането на решения за финансови стимули, и се е създало едно напрежение в системата. Сега се опасяват, че отново ще има напрежение в системата, тъй като не се търсят като един лоялен обществен партньор. Другото, което трябва да се вземе предвид, е, че в почивните станции на МВР (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), приключвам, те ползват облекчения. Тези облекчения ще бъдат ли ползвани в други станции, защото, ако отидат някъде другаде, те са външни на съответната система и ще трябва да бъдат на свободен режим?

на служителите от системата на Министерството на вътрешните работи, които пряко са осъществявали или осъществяват и в момента дейност, свързана с лечение и предотвратяване на разпространението или преодоляване на последиците от COVID-19, се предоставя помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. Помощта се ползва еднократно в срок до 30 ноември 2021 г., през времето на отпуск на лицето за не по-малко от седем нощувки в обекти или категоризирани категоризирани или регистрирани места за настаняване, като с предимство са обектите на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове, собствениците на държавата и почивните станции на министерствата и ведомствата по списък, приет от Министерския съвет. Това е списъкът, по който могат служителите да ползват тези услуги. Във връзка с това до всички структури съм разпоредил да бъдат изготвени списъци на служителите, които имат право да получат помощ за ползване на основните туристически услуги за вътрешен туризъм и в срок до 6 август

Благодаря. Преминаваме към въпроси към министъра на труда и социалната политика госпожа Деница Сачева. Първият въпрос е от народния представител Георги Гьоков относно проблема на хиляди хора (около пет хиляди) с увреждания, които няма да получат пенсиите си в нормален (пълен) размер за месец юли. Господин Гьоков, заповядайте да изложите без скоби Вашия въпрос.

с увреждания – пет хиляди човека близо, имаше реална опасност да не получат пенсиите си в нормален пълен размер за месец юли. Причината за това е извънредното положение от 13 март до 13 май и свързаното с него извънредно законодателство.

НОИ имаха основание да начислят и съответно да изплатят само половината пенсии – до 13 юли, а останалата част не. Уважаема госпожо Министър, въпросът бе отправен към Вас, въпреки че очакванията бяха промените да бъдат инициирани от министъра на здравеопазването – към онзи момент Кирил Ананиев, който още на 19 юни съобщи, че проблемът е идентифициран. А и по-скоро очакванията при задаването на въпроса към Вас бяха да отговорите има ли механизъм Министерството на труда и социалната политика за подпомагане на тези хора в случая около пет хиляди човека, при създалата се ситуация да останат на половин пенсия и с тази половин пенсия да се налага да се издържат и да купуват лекарства, дезинфектанти и така нататък. По-скоро от тази гледна точка бяха очакванията да кажете каква е готовността на Министерството на труда и социалната политика да ги подпомага, ако не беше решен проблемът. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гьоков. Госпожо Министър, заповядайте. Имате три минути за отговор. Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! както изложихте и във Вашия въпрос, създалата се ситуация е вследствие на това, че решенията на ТЕЛК продължаваха своето действие до 13 юли – след изтичане на датата на извънредното положение, но само три дни по-късно – след 13 юли, на 16 юли Народното събрание промени с § 20, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и по този начин се даде възможност да се преодолеят последиците от това, че експертните решения бяха изтекли. Така че в изпълнение на променения срок от НОИ, служебно са продължени всички ТЕЛК-ови решения до 31 октомври 2020 г. включително, сроковете за изплащане на пенсиите за инвалидност, както и на добавките за чужда помощ на лицата с определен срок на инвалидност, изтичащ през периода 13 март – 31 юли. От тази мярка общо са обхванати 13 461 лица. Що се отнася до споменатите от Вас 5017 пенсионери, първоначално изплатените им пенсии до 13 юли са допълнително обработени и на същите лица вече към днешна дата – 31 юли, са преведени дължимите им суми, включително до края на месец юли. В случай че се беше стигнало дотам да няма такова решение, ние имахме готовност да предложим съответно еднократна помощ на тези лица, но, както виждате, направихме всичко необходимо да се справим в срок, така че съжаляваме за причиненото неудобство, но към днешна дата всички са получили своите пенсии в пълен размер.

знам, че е решен въпросът, но държа да го продължим, ако щете дори и за да не се получава в бъдеще, защото пенсията за инвалидност се придобива, когато хората са загубили частично или напълно работоспособността работоспособността си и в повечето случаи това е единственият им доход. И когато някой поставя под въпрос този доход – единствен доход, аз ще го нарека престъпление. Ще кажете, че е силна дума, но си е така. Имаше реална заплаха тези пет хиляди души да останат само до до 13 юли с пенсия. Да, вярно е, че удължихме за втори път срока и това доведе до тази ситуация, но законодателят, в случая вносителите на мерките, трябваше да ги преценят тези неща. По голямата част от тези хора са подали документи за преосвидетелстване в ТЕЛК, но така или иначе не им се случват нещата заради кризата с коронавируса. Аз само взех думата и да Ви цитирам думите на една жена, на която няма да споменавам името, но която се обърна към нас. Тя казва: „Явно за тях другите неща са по-важни. Аз така го приемам, че аз не съм достатъчно важна, всички като мен не са достатъчно важни.“ Тя обвинява, и с основание може би, и Министерския съвет, и Народното събрание, но аз не искам да съм сред обвиняваните, и моите колеги също. Затова отправихме този въпрос и за да Ви кажа, че ние изчакахме дълго време да се оправят нещата, които дадохте знак чрез министъра на здравеопазването, че се идентифицирали още на 19 юли проблема, но като видяхме, че не го решавате, внесохме наши предложения за промяна в Закона за мерките по времето на извънредното положение. положение. В заключение само ще кажа, че отново решихте въпроса, но порочно, между първо и второ гласуване в Преходните и заключителните разпоредби, забележете, на Закона за публично предлагане на ценни книжа!

Да преминем към следващия въпрос – на народните представители Светла Бъчварова-Пиралкова и Георги Гьоков, относно мерки за преодоляване на кризата в сектор „Гори и горско стопанство“. Кой ще изложи въпроса?

други пък работят с минимален капацитет, трети очакват намаляване на обороти печалби, продажби и така нататък. По-лошото за икономиката обаче е, че се очаква в следващите месеци, когато хиляди хора у нас ще продължат да остават без работа или ще трябва да работят с намалени заплати. Не прави изключение в това отношение и сектор „Гори и горско това се отнася както за държавните горски предприятия, така и за всички заети в дърводобива. Политиката на програмите и схемите за заетост, реализирани със средства от Европейския съюз, в този сектор и другите, свързани със земеделие и гори, се изключват. И тъй като за тях са предвидени пари в други отделни специализирани за тези отрасли сектори програми и схеми, това се пренесе и в националното ни законодателство. По всяка вероятност това е и причината „Земеделие и гори“ да са изключени от мерките за подкрепа на правителството, свързани със сегашната криза от вируса. Но това поставя сектора на колене. И въпросът е: какви мерки ще предприемете за подпомагане на сектор „Гори и горско стопанство“ за преодоляване на последствията от продължаващата криза? Отговорът на въпроса става все по-наложителен, защото очакванията са, че икономиката ще започне възстановяването си едва в началото на 2022 г. Дотогава тези работещи в сектор „Гори и горско стопанство“ няма на какво друго да разчитат, освен на адекватно отношение от страна на държавата към техния сектор. Така че въпросът наистина стои на дневен ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.

Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Четири месеца след решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната е ясно, че пандемията промени ситуацията на пазара на труда. В началото на пандемията се наблюдаваше нарастващ поток от безработни лица, а най-честата причина за загуба на работни места беше влиянието на коронавирусната инфекция. През месец юни се отбелязва спад с 22 хиляди на регистрираните безработни лица спрямо месец май 2020 г. Данните показват също така, че от началото на кризата до 22 юни над 107 хиляди безработни лица са постъпили на работа. Данните за регистрираните безработни лица показват, че въведените забранителни и ограничителни мерки за ограничаване на коронавируса не засегнаха директно Сектора на горите и горското стопанство. Регистрираните безработни показват, че в сектора „Гори и горско стопанство“ няма сериозно повишаване на безработните лица. От началото на кризата в бюрата по труда са се регистрирали общо 1427 лица, които са работили в горскостопански дейности. Това са предимно сезонни работници в дейности като залесяване, почистване на сечища, дърводобив, работници в разсадници и други. Министерството чрез Агенцията по заетостта предлага различни възможности безработните лица, работили в горскостопански

По стартиращите от 3 август 2020 г. – следващата седмица, регионални програми за заетост ще се наемат на работа 2309 безработни лица и затова са осигурени 6 млн. 344 хил. лв. Безработните лица ще се наемат, за да извършват широк спектър от дейности, като поддържане на пътна мрежа, паркове, градини, детски и спортни площадки, събиране и извозване на отпадъци, извършване на лесокултурни мероприятия и други. Министерството на земеделието, храните и горите отговаря за държавната политика в областта на горите и горското стопанство и в съответствие със своите правомощия следи развитието на сектора и при необходимост предлага мерки за подпомагането му. Искам да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика следи ситуацията на пазара на труда, ще продължи да предприема действия, целящи смекчаване на негативното въздействие върху хората и бизнеса, както и насърчаване на запазването на заетостта. Ще продължим също и сме готови да предприемем мерки в спешен порядък по отношение повишаване на възможностите на безработните лица от сектора на горите и горското стопанство да заемат своя работа съобразно програмите, за което вече споменах по-горе. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, не съм доволна от Вашия отговор, защото въобще не отговорихте на зададения въпрос за състоянието на сектор „Гори и горско стопанство“. Трябва да Ви информирам, че този сектор е един от най-важните в страната и 74% от горите се стопанисват от държавни горски предприятия. Те са шест на брой, 7 хиляди души работят, възлагат дейности, свързани със стопанисването на горите, с лесозащитни дейности в горските пътища и са в изключително тежко положение по отношение на осигуряване на средствата за работни заплати, така че Вашата информация колко са безработни, това са по-скоро в дърводобивните фирми, които също срещат затруднения. Секторът е в криза. На 27 май е проведена видеоконференция на генералните директори на горското стопанство. Всички страни – членки на Европейския съюз, са казали, че има намаление на приходите в горите поради мерки, които са предприети в COVID. Унгария предоставя в момента 70% от заплатите на заетите в горския сектор. Полша счита, че в дългосрочен план негативните последици ще бъдат много сериозни, тъй като застрашават устойчивото управление на горите и неговото стопанисване. Франция създава фонд. Само България Ви казва, че няма абсолютно никаква нужда да се прави каквото и да е, защото, виждате ли, имаме 1000 безработни. Говорим за държавни горски предприятия със заети, които не могат да си осигурят изплащането на работните заплати. Много моля да се обърне специално внимание! Имате мерки. Говорим за мерки – 60/40, поемане на работните заплати, защото в противен случай ще се окажем в криза, при която няма кой да стопанисва тези гори, и ще създадем изключително голям проблем на страната. Това беше моят призив, а Вие си говорите общи приказки, свързани с това как не виждате криза в сектора. Криза в сектора има, но Министерството

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Това, което казах в отговора на въпроса, в отговора на въпроса, се отнасяше до безработните, които са регистрирани при нас и за които ще има мерки, свързани с регионалната заетост. По отношение на мярката 60/40 за сектора за селско стопанство и гори има ограничения, въведени по линия на Европейската комисия, които не ни разрешават да направим тази нотификация, за която говорихме няколко пъти. Но по отношение на бъдещата мярка 60/40, на новия дизайн, който ще бъде в последните три месеца от тази година, ние сме готови да предложим които да се отнасят конкретно до сектора за горско стопанство в сферата на заетостта. Още веднъж подчертавам, че всички секторни политики се водят от съответните секторни министерства. Ние се опитваме да навлезем в спецификата на всички колеги, но все пак в този конкретен случай имахме и ограничения, които произтичаха от изискванията на Европейската комисия за това да има разделение на различните програми, по които се финансират проекти в този момент. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Сачева. С това въпросите към Вас приключиха. Успешна работа в Министерството на труда и социалната политика! Министерството Ви очаква. Следващият въпрос е към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Въпрос ще зададе народният представител Николай Цонков относно условията на труд в детските градини. Господин Цонков, разполагате с две минути. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председателстващ. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е продиктуван от важността, която имат детските градини и тяхната роля в системата на предучилищното и училищно образование, още повече в последните седмици все повече става актуален въпросът за местата в детските градини. Искам да Ви посоча няколко факта в тази посока, свързани с условията на труд в детските гради, включително и заплащането, което не е никак маловажно, говорейки за педагогическия помощния персонал в детските градини. Броят на децата по принцип би трябвало да бъде 20 – 25 в група. Оказва се, че в София и в по-големите градове те стигат до 33 – 35 деца. Това означава, че много по-трудно се работи с толкова много деца. Вие знаете, че индивидуалният подход е много важен и работата с всяко едно дете, особено в такава начална възраст. Ето защо трябва да се помисли по този въпрос. Това е сериозен проблем, също така на фона на нарастващия недостиг на места. Заплащането на педагогическия персонал също е важен. Бих искал да разбера какво е виждането на Министерството по този въпрос? Има големи различия и по отношение на детските градини – както в едно населено място, в един голям град, така и между градовете. Това също създава един проблем, който би трябвало да се реши по отношение на мотивацията в детските градини, така че бих искал да разбера в тази връзка: какво е виждането наистина на Министерството на образованието и науката

там, където има изчерпателни и задълбочени международни анализи за ефективността на различните публични програми, показват, че с най-висока норма на обществена възвръщаемост от всички публични програми са разходите за образование и в частност разходите за предучилищно образование. Защо е толкова важно предучилищното образование? Защото в тази възраст в най-голяма степен се формират познавателните, социално-емоционалните и най-вече езиковите умения на децата. Много е голяма разликата между децата, които са посещавали детски градини, и тези, които не са посещавали. Отчитат го международните изследвания. Най-добре го виждат началните учители, затова предложихме промените в Закона за предучилищното и училищното образование за задължителния обхват на децата на четири години, защото това е една силна интеграционна мярка, но в много голяма степен спомага и за образователното и интелектуалното развитие на децата в тази възраст. Оттам нататък основният фактор в системата на предучилищното образование е учителят. Учителите в детските градини са при равнопоставени условия относно заплащането с тези в системата на училищното образование.

малко над 1 млрд. лв. повече, отколкото през 2017 г. за възнаграждения на педагогическите специалисти. Казвам за педагогическите специалисти, защото освен учители имаме психолози, педагогически съветници, знаете още няколко групи – логопеди, това е по-обобщаващият термин. Това увеличение е близо 74% за три години. С четвъртата крачка догодина трябва да достигнем близо двойното двойното увеличение и заплатите на учителите да станат над 125%, може би над 130% от средните за страната. Това ще позволи в дългосрочен план и ние да обезпечим системата с педагогически специалисти. По-малък проблем имаме с обезпечаването на системата на предучилищното образование, отколкото системата на училищното образование, особено по някои дисциплини. Като цяло и приемът в професионално направление „Педагогика“ е доста по-добър, запълва се, дори се увеличи през последните години. В резултат и на увеличението на възнагражденията и заради това че направихме професионалното направление приоритетно, даваме втори стипендии на студентите и допълнително финансиране на училищата, но като че ли изостава приемът в професионално направление „Педагогика на обучението по…“, където са са учителите по предмети. Тоест по отношение на възнагражденията това е професионалната група с най-висок ръст на възнагражденията. По-големите проблеми са свързани с това, което казах, че има малки и отдалечени общини, в които по-трудно се осигурява достъпът. Затова беше регламентирано и допълнително финансиране за малки и отдалечени общини или детски градини в малки и отдалечени общини. Отделно за детски градини с концентрация на лица от уязвими групи, където се работи по-трудно. Това са обикновено деца от ромски произход, но и не само – обикновено, най-вече деца с по-ниско образование на родителите, при които липсва отношение към образованието. Там тази интервенция на педагогическото взаимодействие с учителя е критично важна. Ако ми позволите още съвсем малко и ще продължа във втората част. Големият брой деца е проблем в големите градове наистина, затова трябва да се правят инвестиции. Само в южните квартали на София с близо над 300 хиляди души се е увеличило населението. Затова и вчера бяха гласувани допълнителните 50 милиона само за Столична община, преди това още 15 милиона и цялостна програма за 210 милиона за строеж на детски градини, ясли и училища, тъй като и училищата са важни, но по-голямата част от средствата ще отидат за детски градини.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, донякъде съм удовлетворен от отговора на въпроса. Първо, в Европа средният брой деца в група тоест имаме, особено в големите градове, чувствително намален брой деца, защото, пак казвам, това гарантира индивидуалния подход, работата с детето, оттам сигурност, гаранциите за родителите и естествено гаранция за личностно развитие на децата, което е много важно, както и Вие казахте, в тази начална възраст. Другият проблем, на който специално бих искал да обърна внимание, са помощник-възпитателите. Оказва се, че те са на минимална работна заплата. След удръжките получават нищожните 470 – 500 лв. Имайте предвид, че те вършат не по-малко работа от останалия персонал. Тук говоря за случаи в София, където условията на труд След това искам да обърна внимание, че поради липсата на средства в голяма част от общините има проблем с децата със специални образователни потребности, тоест липсата на ресурсни учители. При това се получава също един дисбаланс при възпитанието на децата в групите. Също така материалните условия, включително и в София, между детските градини. Трябва да се помисли как да се изравнят тези материални условия. Има много примери, в които учители работят на няколко места, за да могат да компенсират и да получат една нормална и достойна заплата. С други думи приоритетът на премиера още от 2005 г. беше да се реши проблемът с детските градини. Тогава той каза, че ще го реши – когато беше в зародиш, а 15 години по-късно проблемът не е решен. Само ще Ви цитирам – Баташкият

Преминаваме към следващия въпрос – отново от народния представител Николай Цонков, относно финансиране на системата на висшето образование. Господин Цонков, заповядайте. Имате две минути за въпроси. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председателстващ. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Ние сме си говорили с Вас многократно по отношение на проблемите, които продължават в системата на висшето образование. Тази система от няколко години се реформира, също бяха направени съществени изменения на Закона за висшето образование, които касаят донякъде финансирането, управлението на всеки един университет и висше училище. Всичко това е добре, ще видим промените до какви резултати ще доведат, но в условията на пандемия се оказва, че основният проблем, който остава и съществува, е финансирането на цялата система и ще Ви кажа защо. От една страна, имаме едни постоянни разходи на университетите, които те трябва да направят, независимо дали

само че по отношение на общежитията спадът е в приходите, защото студентите не плащат наеми в този период на пандемия и в този смисъл трябва по някакъв начин да бъдат компенсирани университетите за тази дупка, която се отваря в техните бюджети. От друга страна, имаме намаляване на броя на студентите, които са в държавна форма на обучение – държавна поръчка, което обаче също води след себе си намаляване на финансирането за университетите и тук виждаме също, че се увеличава тази финансова дупка. Затова искам да Ви попитам: какво предвижда Министерството като мерки и действия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

33 държавни висши училища, с изключение на четирите военни висши училища към министъра на отбраната и Академията на МВР към министъра на вътрешните работи. Ние следим ежемесечно изпълнението на техните бюджети, особено през тези месеци на пандемична ситуация в условията на COVID-19. Накратко, каква е ситуацията, съпоставена с миналата година? Миналата година на шестмесечието висшите училища са имали приходи в размер на 165 млн. лв., а тази година имат приходи за първите шест месеца 159 млн. лв., тоест имаме 6 млн. лв. намаление на приходите. Това не са толкова семестриални такси, колкото приходи от ползване на услуги, и от наем, това, което Вие казахте. Една голяма част от висшите училища са отдали собственост под наем, отделно имаме и непостъпили приходи от „Студентски столове и общежития“ най-вече. От друга страна, по отношение на разходите също имаме намаление от 6 млн. лв., но имаме увеличение на разходите за персонал с 8 милиона, което е нормално – 267 на 274, тъй като ежегодно висшите училища имат ръст на възнагражденията, но пък имаме и намаление на средствата за издръжка с 12 милиона – близо една шеста. Тоест имаме пропуснати приходи, но имаме и пропуснати разходи. Отделно от това трансферът от държавния бюджет е увеличен с 28 млн. лв. На годишна база сме предвидили 50 милиона увеличение – една част е разпределена по субсидията за издръжка на обучението, но и една част са допълнителни разходи, които правим, от бюджета на Министерството на образованието. Тук е Тук е много важно да уточня, че говоря средно. Много е условно, когато се говори средно, защото има и висши училища, които са в много добро финансово състояние, и такива, които не са в толкова добро, картината показва, че балансът на висшите училища е по-добър от миналата година – 6 милиона намаление на приходите, 6 милиона намаление на разходите, но 28 милиона увеличение на трансфера. За разлика от стопанските субекти, висшите училища по бюджетни организации нямат намаление на основните постъпления. Това са приходите от такси за обучение и от трансфер. Положителният им резултат се е увеличил спрямо миналата година с 28 милиона и имаме 33 милиона излишък към полугодието. Това не означава, че те няма да направят допълнителни разходи, този излишък ще се стопи, но като цяло висшите училища имат наличности по сметки в размер на 431 милиона. Това са им разходите за осем месеца – 431 милиона е впечатляваща сума, бих казал, доста голяма на фона на годишния на годишния им бюджет. Миналата година по това време са имали 379 милиона, тоест те продължават да увеличават наличностите си по сметка – спестяванията. В началото на годината са били 405. В същото време, бях започнал да Ви казвам, имаме висши училища с трудности. Тези трудности са заради обективни и субективни фактори. Най-големи трудности има в Стопанската академия в Свищов. Затова беше одобрена Програма за оптимизация и консолидация. Тази програма има за цел да стабилизира висшето училище, но не само за тази година да го стабилизира, но и да направи то от своя страна усилие, така че през следващите години да влезе в един устойчив режим на финансово функциониране. По същия начин бяха одобрени и средства на Минно-геоложкия университет в по-малка сума. Така че ние следим всяко едно висше училище, подпомагаме ги по линия на капиталови разходи. Две национални програми вече са готови, които ще ги

Благодаря, господин Председателстващ. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Да, приемам това, което казахте във Вашия отговор. Всъщност реформата, която сега върви във висшето образование, налага, както знаете, силно съкращаване на бройките държавна поръчка, което се оказва, плюс пандемичната обстановка, голям проблем. Защото, макар да не говорим, че имаме пряка връзка между субсидията за университетите и броя студенти, оказва се, че все още тази връзка е много силна. В УНСС има сериозно намаление, знаете, на студентите, което обаче отваря и много голяма дупка в бюджета извън обстоятелствата, които съществуват – говоря принципно по отношение на финансирането. От друга страна, наистина тази обстановка създаде проблеми за университетите по отношение на финансирането. Аз знам, че Вие сте въвели един коефициент, който да компенсира донякъде финансирането на университетите, който обхваща и науката, и други важни показатели, само че той покрива горе-долу на 20% това, което е необходимо, от намалените разходи. Така че едно от възможните решения е единният стандарт – разходите за един студент да бъдат увеличени, въпрос на сметки с колко, и другото – целеви капиталови вложения по отношение на дистанционното онлайн обучение. Защото имаме първоначални, големи разходи, които трябва да бъдат направени, включително и за учебници, които, знаете, че са различни по структура и съдържание от останалите учебници. Това всичко струва пари и трябва целево също да бъдат отпуснати средства, включително и за науката.

не трябва науката да минава на задно място. Напротив, и това е инструмент за интервенция в тази система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Цонков. Господин Министър, имате право на дуплика – две минути. Като продължение от отговора ми. Висшите училища имат постоянни разходи, но имат и постоянни приходи. Може би това разминаване, което Вие засегнахте в първата част на Вашето изложение, най-вече е при студентските общежития и столове и затова планираме да променим нормативната уредба с една разпоредба, която да казва, че независимо дали са отчели нормативите за леглоден и храноден, могат да си усвоят субсидията и по този начин това ще позволи да си покрият постоянните разходи. В намалението на студентите е необходима промяна. Крайната масовизация доведе до избуяване на нерационално търсене на висше образование, най-вече в социалните, стопанските и правните науки. Частните висши училища неслучайно отговориха с предлагане, пък и много държавни висши училища. Най-драматично е намалението в професионално направление „Икономика“ – със 60% на държавно финансиране и прием. Ние го компенсираме, да, прав сте, но може би с една година закъснение го компенсираме. За тази година и за следващата най-голямото увеличение ще бъде на норматива за професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които бяха и с най-ниските нормативи за финансиране на един учащ. Така че мислим по един и същ начин. Тоест ние настройваме системата към това да работи с по-малко студенти, но с по-високо финансиране на един учащ, и то е така. Ние намалихме прием с държавно финансиране от 58 на 38 хиляди годишно, това число магистър след бакалавър, но както виждате, държавната субсидия се увеличава ежегодно. Тоест с повече от намалението, така че да компенсира и намалението на на таксите. Съкращаването на бройките е необходима цел. В много висши училища беше нулиран приемът в професионално направление „Икономика“, което пък дългосрочно е добре за Университета за национално и световно стопанство. Целеви средства, да, трябва да има, горе-долу вече имаме яснота. Може би около 200 милиона ще бъдат предоставени на системата на образованието, 10 млн. лв. по инструмента на Европейския съюз REACT-EU, които ще бъдат насочени точно към подпомагане на създаването на условия за обучение в електронна среда, но това е общо за системата на училищното и на висшето образование. Казах Ви за операцията, която стартира. Не знам имало ли е друга година, в която да има повече разходи за наука, които да се правят. Това е, от една страна, защото по линия на бюджета вървят националните програми (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), обектите от националната пътна карта, но и защото стартираха в най-голяма степен. Тази година се правят най-много разходи по линия на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, които се финансират от Оперативната програма. Разбира се, винаги има още какво да се желае. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Приятна работа Ви желая до края на работния ден. Сега преминаваме към въпроси към министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров. Въпросът е от Георги Гьоков относно действия на Министерството на околната среда и водите след решение № 9658 от 15 юли 2020 г. на Върховния административен съд на Република България. Господин Гьоков, Вие сте нашият фронтмен днес – трети въпрос в този

от 9 декември 2019 г. на Административен съд в гр. Стара Загора, като вместо него постановява: „Отхвърля жалбата на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ – гр. София. Тоест, отменено е решението на Старозагорския административен съд, с което се задължава да бъде подложено на оценка на въздействие върху околната среда и водите горенето на отпадъци в ТЕЦ „Брикел“. Решението е окончателно. Сега централата ще може да гори безпроблемно 49,99 тона битови отпадъци дневно, защото ОВОС е задължителен при 50 тона горене на отпадъци на денонощие, и да замърсява Гълъбово и Раднево, област Стара Загора, пък и България, без да е длъжна да прави екологична оценка за въздействието върху околната среда и здравето на хората. хората. Това на практика означава решението на Върховния административен съд, наречено от медиите „изненадващо“, с което се отменя решението на Старозагорския административен съд, задължаващо Регионалната инспекция по околна среда Стара Загора да преразгледа решението си дали централата трябва да има екооценка. В обществото ни битува схващането, че решенията на съда не се коментират, те се изпълняват, но според мен в една демократична държава, каквато би трябвало да е България, решенията на съда не само могат, а е и задължително да се коментират, особено когато са застрашени здравето и живота на огромни групи хора, каквито в случая са живеещите около въпросната централа. И особено когато решенията на съда са в нечия изгода, когато са от голям обществен важен е и въпросът, който Ви задавам: какви действия, включително административни и законодателни промени, ще предприеме Министерството на

ЕАД е действаща горивна инсталация за експлоатация на която, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, е издадено комплексно разрешително през 2011 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда. Съгласно действащото към момента комплексно разрешително на оператора, е разрешено изгаряне в ТЕЦ само на лигнитни въглища. През 2018 г. „Брикел“ внася в РИОСВ – Стара Загора, уведомление за инвестиционно предложение, с което иска замяна на част от използваното твърдо гориво с биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти. За инвестиционното предложение е проведена процедурата по реда на Глава шеста с решение от 16 юли 2018 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора, с характер да не се извършва ОВОС. Постановеното решение е оспорвано пред Административен съд – Стара Загора, от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“, като Административният съд отменя решението на директора на РИОСВ. „Брикел“ обжалва решението на Административния съд пред Върховен административен съд и с решение от 15 юли 2020

да замени част от използваното твърдо гориво лигнитни въглища с биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти „Брикел“ ЕАД следва да подаде информация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за планираната промяна в работата на инсталацията. В Закона и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексните разрешителни са разписани редът, начинът и процедурата при определяне на приложима процедура, като в случай че планираната промяна в работата на инсталацията е съществена, от компетентния орган – Изпълнителната агенция, се стартира процедура по издаване на ново комплексно разрешително. В допълнение Ви информирам, че РИОСВ – Стара Загора, осъществява стриктен и текущ контрол по отношение на „Брикел“, като в периода на обжалване от 2018-а до месец юни 2020 г. са извършени 47 проверки, констатирани са нарушения по изпълнение на условията в действащото комплексно разрешително и са издадени 13 броя наказателни постановления със съответните санкции по тях. В заключение искам да кажа, че е разбираемо, че Вие искате това, което направихме в Бобов дол, това, което направихме в Перник, да започнем да го правим и в Стара Загора, само че един министър може по един-два ТЕЦ-а годишно да оправи, не може всички наведнъж за шест месеца. Въпреки това ще приложим всички законни и други приложими способи, с които да не допуснем продължаване на замърсяване в поверения Ви регион – там, откъдето сте избран като народен представител. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Не можах да разбера какви са тези други способи освен законните, но предполагам, че нямате предвид някакви силови методи. господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, аз Ви благодаря за отговора. Не се съмнявам в това, че Вие ще направите всичко възможно за успокояването на хората и най-малко за защита на здравето и на живота им. Само искам да спомена нещо покрай тези решения, защото това сериозно развълнува обществото, а пък въпросът е с голям обществен интерес в региона, че в Доклада за България относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда за 2019 г. на Европейската агенция за околна среда се посочва, че България не е предприела никакви структурни мерки за справяне със замърсяването на въздуха и за хармонизиране на целите за качеството на въздуха специфични ключови секторни политики. И това решение, аз съм сигурен, че Вие не мислите, че подобни ситуации с решението на съда – а решението на съда е станало възможно благодарение на законодателството, което имаме – изчистват по някакъв начин имиджа на България като страна с проблеми за чистотата на околната среда и на водите. На фона на увеличаващия се внос, той може би вече не се увеличава така, но през 2019 г. имаше увеличаващ се стремително нагоре внос на отпадъци и на боклуци от други държави. Създава се сериозно напрежение в обществото и по никакъв начин не отговарят на тенденциите в съвременното развитие на енергетиката и на всички други неща, които водят до замърсяване на водите. Не знам как Ви звучи на фона на това, че Европейската комисия там говори за зелена енергия, на въглищните ТЕЦ-ове, пък изведнъж разрешаваме на един ТЕЦ да гори отпадъци. Сигурно е по-икономично, сигурно трябва да се горят отпадъци, но когато става по начини, които внасят напрежение, не е допустимо. Въпросът ми – уточняващ, или както щете, е: мислите ли да направите някакви законодателна инициатива в тази посока за подобряване на законодателство, което да не допуска такива решения на българските съдилища? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гьоков. Господин Министър, заповядайте за дуплика.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 ще го прилагам така, както е постановено. Успоредно с това ще помогна на Народното събрание за всякакви законодателни бързи инициативи. Надявам се в следващата сесия Вие самият да сте инициатор на част от тях. Споделям виждането на всички, живеещи в Старозагорски регион, че замърсяването е проблем. То е проблем от 60-те години. Надявам се ние съвместно да го решим. Аз имах само шест

ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Симеонов – господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми квестори, стенографи, компютърни експерти, уважаеми служители на Народното събрание, уважаеми служители на Българското

и водите на практика съм последният министър, който отговаря в парламентарен контрол в тази сграда, в тази зала и от тази трибуна. Имах честта тук да бъда пет години народен представител – в два парламента, включително заместник-председател и председател на няколко парламентарни комисии. Искам да благодаря и да изкажа почит и уважение на всички, които са заставали на тази трибуна! От днес тази сграда остава в историята. Позволете ми за последен път да прочета текста на клетвата от Конституцията на Република България – чл. 76, ал. 2, в която всички народни представители, депутати в тази сграда, премиери и министри са полагали: представители стават) да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ Уважаеми господин Председател, на Вас се пада честта да съобщите датата, часа и мястото на следващата парламентарна сесия и да закриете последното заседание в тази сграда, след което тя да стане част от българската парламентарна история, с която всички ние трябва да се гордеем. Още веднъж благодаря! За мен беше чест! Да живее България! Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе в новата пленарна зала в Народно събрание 2 – бившия Партиен дом, на 2 септември 2020 г. от 9,00 ч. Приятна почивка.